to je: - Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona, prvo čitanje, P.Z.BR. 814. Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili. Kod donošenja ovog zakona primjenjuj se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. Poštovani ministar pravosuđa gospodin Orsat Miljenić. Izvolite. **Miljenić, Orsat** Hvala lijepo gospodine predsjedavajući, uvažene zastupnice i zastupnici. Dakle, neću dugo jer je prvo čitanje. Idemo u dva čitanja a sigurno će biti dosta rasprave. Znate da smo Prekršajni zakon izmijenili 2013., rezultati izmjene su odlični, od gotovo 50%tnog smanjenja broja predmeta pred sudovima do višestrukog dizanja naplate prekršajnih kazni. Istovremeno javnost i građani zapravo nisu se negativno prema tome opredijelili upravo suprotno. Znate da je ovdje bilo i govora o onom platiš dva, jedan kako je ono već bilo popusti itd. ali to je jednostavno dobra mjera i ona daje rezultate. I vi danas imate situaciju u kojoj čak se i smanjuje broj prekršaja, povećava se naplata, a građani nisu to osjetili kao poseban teret. Ono što mi u pravosuđu osjetimo je što možda čak sada imamo viška prekršajnih sudaca pa sada će se ustrojiti da prelaze na druge sudove itd. jednostavno je manje posla i to je nešto što je tu. Daljnje izmjene i ono što su izmjene koje su sada pred vama zapravo su tri kategorije. Jedna se tiče europskih pitanja da tako kažem. Inače mi smo jedna od specifičnih zemalja jer imamo prekršajno sudovanje. Za većinu europskih zemalja to ima u sferi uprave. Znači policija to riješ i vrlo iznimno može ići na sud ali nemaju ovaj sustav prekršajnih sudova, mi smo ga uveli i imamo i on je tu. One j i u Ustavu definiran i sada moramo neke stvari prilagođavati. Dakle što se ovdje događa? Prvo, povećava se raspon novčanih kazni iz nadležnosti regulatornih agencija i tu ga bitno povećavamo jer takve su i direktive i traži se veća mogućnost kažnjavanja. Dobrim dijelom je to uzrokovano krizom u bankarskom sektoru gdje se to povećalo i hoće se prilagoditi primanjima koje tamo vladaju. Druga stvar je objavljivanje odluka, čini se nebitna, a zapravo vrlo bitno jer je jedan od preventivnih djelovanja upravo to mogućnost objavljivanja toga što se stvarno događa. I treće su zaštitne mjere obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti koje mi bitno produljujemo u odnosu na ovo što je bilo do sada. To je jedna grupa. Druga grupa se tiče efikasnosti samog postupka. S jedne strane imali smo jednu mjeru, znači kada vi platite onda ste i dalje mogli prigovarati i dalje se žaliti što je prilično nelogično jer ste iskoristili mogućnost 50% plaćanja, zapravo ste i kroz to priznali prekršaj. Sada tu mičemo mogućnost i to je presumirano priznanje i imat ćete izbor ili ćete platiti ili ćete se žaliti. Ovo je preskupi sustav u kojem vi dajete 50% onda vam se angažira sve od jednog suca dolje do Visokog prekršajnog suda, jednostavno nas previše košta. Druga stvar, prilagođujemo se i modernim tehnologijama. Postoji jedna tendencija informatizacije i olakšavamo ne izricanje kazne nego uručenje zapisnika i svih tih stvari da se to može obaviti na mjestu počinjenja prekršaja da to bude jednostavnije, isprinta se dobijete ili platite ili možete preuzeti cijeli materijal, ali ako ga nećete preuzimati nema potrebe da se on tiska, jednostavno troškovi se kroz to smanjuju i sve se pojednostavljuje. I treće su usklađenje upravo s ovim Kaznenim zakonom o kojem smo govorili. Dakle nisu neke velike izmjene. Naznačio sam njihov smjer i evo tu smo za raspravu. Hvala. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba nezavisnih zastupnika javili su se zastupnici Grubišić i Kajin. Nema nijednoga. Gube pravo na raspravu. U ime Hrvatskih laburista prijavio se poštovani Dragutin Lesar. Izvolite za govornicu. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre. Nisam se javio prije za repliku jer znam da ću imati dovoljno vremena o ovoj točci, ali da se kratko osvrnem i da vam kažem, riječi vam se ostvarile, ne pozlatile nego ostvarile kada ste govorili o tome da kroz cehovska udruživanja i sankcioniranja puno toga možemo riješiti. Ja bih rekao komorska jer mi smo to u Hrvatskoj išli na komore s javnim ovlastima. Ja sam pristalica takvog pristupa zato što recimo imam prilike pratiti rad takvih komora u Sloveniji i njihov ugled u javnosti i rješavanje dijela problema koji je predmet ovog zakona. Ali danas prijepodne kada je Kazneni bio u raspravi i kada ste obrazlagali zašto su i odvjetnici dobili posebnu zaštitu u Kaznenom zakonu bilo je desetak telefonskih poziva, ljudi koji nisu razumjeli temu i rekli da li mi uopće u Saboru znamo kakve probleme građani imaju s odvjetnicima i kako nikako kroz komoru ne mogu rješavati te probleme, jel vrana vrani oči ne kopa otprilike je bilo. Ako je vaša osobna intencija koju ja podržavam to onda ćemo očito kod tih komora iz javnih ovlasti naročito iz ove domene morat pregledati zakone i vidjeti da li je tamo sve uredu jer očito ipak ljudi ne mogu toliko lagati i ne bi toliko lagali i ukazivali na toliko problema. Svaki ceh štiti sebe, dobio javne ovlasti to još nisu shvatili. Zato sam rekao riječi vam se ostvarile. Ali doista je bilo desetak poziva u toku, vidjeli ste da sam se nekoliko puta javljao na telefon zbog toga. Što se tiče ovog Prekršajnog zakona, prvo sam primijetio on ne nosi oznaku P.Z.E., ali u obrazloženju i opisu stanja spominjete nekoliko direktiva koje vrijede u Europi. I sada kada sam došao do članka 3.i visina sankcije koja se predviđa mogućnost izreći poduzetniku od 1 do 10% ukupnog prihoda, išao sam vidjeti što ste u ocjeni stanja rekli kako je to propisano u Europi pa ste dali primjer, tako Direktiva iz 2013. Europskog parlamenta i Vijeća iz 2013.proisuje da novčana kazna za pravnu osobu može dosegnuti iznos od 10 milijuna eura ili do 5% ukupnog godišnjeg prometa prema zadnjem izvještaju. To je prevelika kazna koja se iz europske direktive ne može preuzeti u Hrvatskoj otprilike zato ga nema, zato nije takva, ako sam dobro razumio. Dobro, 10 milijuna eura prekršajna kazna u Hrvatskoj. Ha. Ali sve drugo slažemo uz Europu. I drugo što me zbunilo upotreba termina, članak 3.veliki prihodi, direktiva veli promet. I onda ste ovdje našli solomonsko rješenje, posebnim zakonom može se propisati što čini ukupni prihod poduzetnika. Kojim posebnim zakonom? To ćete vjerojatno objasniti. Ako je ono što ja mislim onda ne bi moglo biti prihvatljivo za mene, ali možda sam u potpuno krivo. Dakle to je jedan trenutak kada velimo Europa ima prerigorozne kazne koje mi u hrvatski pravni okvir ovim zakonom ne možemo uzeti, ali u Hrvatskoj postoje europske multinacionalne kompanije … u Europi plaća 10 milijuna eura kazne, a zašto … Hrvatskoj ne bi tolko moglo platit kaznu. To je to što, nisam oduševljen takvim pristupom upravo zbog toga što je sve veći broj njihovih kompanija u Hrvatskoj. Članak 5. koji se odnosi na stavak 3. omogućavanje ublažavanje kazne me prvo zbunilo, a kada sam vidio što je u članku 37. i koji su uvjeti ublažavanja kazne, mislim da je ovo prihvatljivo rješenje, naročito ako se nadoknadi veći dio štete koji je prouzrokovan tome. Međutim, u novi stavak 4. koji bi se dodao u članku 37. veli blažu kaznu od propisane za određeni prekršaj sud može izreći i kad su ovlašteni predlagatelj i okrivljenik o tome sporazumiju. Ja bih pošao redoslijedom kad okrivljenik prizna počinjenje prekršaja i kad se, jer tužitelj ovdje može biti recimo nezavisna regulatorna agencija, na samo građanin građanina, jel tako, i u pravilu je. E sad, regulatorna agencija tuži multinacionalnu kompaniju i onda se sporazumiju u ublažavanju kazne. Ja bih ipak inzistirao ministre priznanja i sporazumijevanja. Velika je stvar ako multinacionalna kompanija ili hrvatska velika kompanija prizna počinjenje prekršaja pa zbog toga ublaži kaznu. U Americi se Daimler nagodio zbog podmićivanja u Hrvatskoj pa je platio manje kaznu, ali to mu je bila sramota i kompanije se čuvaju toga i često idu na priznanja da bi izbjegli i teške kazne i teže kazne i dugotrajnost suđenja. Zato ovo dodavanje priznavanja bi stavilo u poziciju naročito u kontekstu tko je s druge strane, tko je tužitelj regulatorne agencije ne ganjaju građane. Zna se o čemu se radi. To je moj prijedlog za drugo čitanje. Treća moja dilema je bila oko članka 7., zapravo pohvalno se želim izraziti na članak 7. i članak 8. o mogućnosti trajne zabrane obavljanja djelatnosti kako odgovornoj osobi u pravnoj osobi, tako i pravnoj osobi za prekršaje iz članka 33. stavka 7. koje su posebice osjetljive prirode i značaja za društvo u cjelini, da ne kažem državu. I mislim da je to jedan pomak koji će doprinijeti i zaštiti okoliša, prirodnih resursa, radničkih prava, socijalnih prava, dakle svega onoga što se članak 33. stavak 7. odnosi i takva mjera trajanje zabrane i fizičkoj osobi i odgovornoj osobi u pravnoj osobi je nešto što nam je naprosto potrebno. I mislim da ta sankcija i prijetnja tom kaznom zapravo može imati veće efekte od velikih novčanih kazni. Dakle doista vjerujem da takva prijetnja takvoj kazni može imat veće efekte od velikih novčanih kazni. To je nešto doista najjače ako se itko ozbiljno ponaša. I završno, peta, sad neće biti pohvala nego primjedba, odnosi se na članak 18. Vi ste u opisu stanja jasno naveli da i neke naše hrvatske regulatorne agencije, iako nijednim zakonom to nije propisano, na svojim web stranicama objavljuju pravomoćne presude tamo gdje su oni bili tužitelji, dakle bez zakonske osnove. Neki su išli na zaštitu osobnih podataka pa su imena osuđenih pretvarali vjerojatno u NN, neki nisu. Onda ste također

te zahtijevaju da se radi pravodobnog obavještavanja javnosti na internetskim stranicama nadležnih tijela objavljuju informacije o izrečenim administrativnim mjerama i sankcijama pa čak i prije njihove pravomoćnosti, kao i informacije o identitetu fizičkih i pravnih osoba odgovornih za kršenje relevantnih propisa i to je dobro. Dakle, ja bih to nazvao preventiva, kada takva stvar uvede se u državi. Dakle, nepravomoćne presude bez sakrivanja identiteta javno objavljivanje. Ali predložena odredba članka 18. koji se odnosi na članak 184. i predloženi stavak 5. novi bojim se da znače nešto drugo. Naime, ja sam gledao i proučavao prava HERA-e, HANFA-e, HAKOM-a, HNB-a, AZTN-a i AEM-a, Agencije za elektroničke medije. Dakle najprije da vidim što ovdje piše. Posebnim se zakonom može propisati da ovlašteni tužitelj, pravna osoba s javnim ovlastima kojoj je posebnim zakonom utvrđen status neovisnog regulatora, to su ove koje sam nabrojio, kada primi nema pravomoćnu odluku o prekršaju može ju objavit na svojoj web stranici uz naznaku da je odluka nepravomoćna i onda u tom slučaju mora objaviti žalbe ako su podnijete E sad, posebnim se zakonom može propisati, posebnim zakonom o HERA-i propisano je da ona javno mora objavit svoje odluke i mjere. Nema odredbe da može objavljivati presude. Posebnim Zakonom o HANFA-i nema, ima da objavljuje svoje odluke, HAKOM također, HNB također, AZTN također, AM isto tako. Znači li ova predložena odredba posebnim zakonom da se to odnosi na te matične zakone tih regulatornih agencija s javnim ovlastima i da tamo moramo upisati njihovo pravo da objavljuju nepravomoćne presude na svojim web stranicama tamo gdje su oni bili tužitelji. E vidite, s time se ne bih složio jer proces promjena i izmjena tih zakona, tih posebnih zakona trajat će barem dvije godine, barem dvije godine, a u trenutku prihvaćanja ovakve formulacije oni praktički ne smiju objavljivati više nepravomoćne presude tako dugo dok se to ne donese posebnim zakonom. I zato predlažem ministre da ili ovim zakonom mi to pravo damo, a mislim da bi mogli, javne ovlasti, regulatorne neovisne agencije, da i ovim zakonom damo ovlast da objavljuju nepravomoćne presude, naravno i sa ovim dodatkom ako je podnijeta žalba da se mora objaviti, naznačiti da je žalbeni postupak ili drugi prigovor u toku. Jer u protivnom jedna dobra namjera, jedno europsko pravilo i direktiva koja očito nije bez vraga tako stvorena kao preventivni mehanizmi, ja bih rekao čak i edukativni će u Hrvatskoj sljedeće dvije godine biti out. Nema potrebe za to. Nisam čuo, možda je bilo velikih prigovora sudova, tužakanja onih čije, presude koje su ove agencije do sad javno objavljivale. Nemojmo sad ići korak natrag i tražit da promijenimo desetak zakona, da bi u hrvatski pravni sustav uveli ono što europska direktiva predviđa, što smo do sad imali ali bez zakonskog rješenja, da bi onda dvije godine se bavili izmjenama ovih zakona. Nemam gotovu formulaciju kako bi stavak 5. trebao glasiti. Vi ćete to daleko bolje i kvalitetnije riješi. I mislim da ovim zakonom i te ovlasti možemo dati. I ovdje piše može objaviti, dakle ne mora. Neka ostane može objaviti, neka oni ocjenjuju koje su to, odnosno da li će primjenjivati javnu objavu kao preventivu, kao edukaciju, pa čak i smanjenje prekršaja koja zbog toga dolazi, rasterećenje sudova zbog toga i svega ostalog. I mislim da bi time zapravo na indirektni način i preuzeli upravo tu direktivu EU, riješili se neizvjesnosti, potrebe interveniranja u mnogobrojne zakone, a napravili za dobru stvar jer te regulatorne agencije i ovlasti koje smo im dali upravo i jesu u toj funkciji i svrhi da rješavaju dio tog problema. Oni su stručnjaci za pojedine resore, oni su ti koji i Saboru, pa i vama Vladi često ukazuju na nedostatke u pravnom okviru i ako im sada usvajanje ovim zakonom to pravo privremeno uskratimo dok se posebnim zakonom to ne regulira ne vidim razloga za to. Eto. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Za riječ se javlja ministar. Izvolite. **Miljenić, Orsat** Hvala lijepa. Mnoge dileme koje ste vi otvorili mi smo ih imali prilikom izrade zato i jesu dva čitanja i javna rasprava. Možda čisto uvodno u radnoj skupini su sudjelovali predstavnici regulatora, tako da smo radili zajedno na ovom. Dakle, po redu. ne nosi oznaku E, idemo u dva čitanja, dakle nije nam to. Baš hoćemo da se dobro raspravi. Jedna od stvari je taj, širina znači povećanje opsega visine moguće kazne. Ovdje Prekršajnim zakonom mi zapravo utvrđujemo što je mogući maksimum. I znate, vrlo je teško nekad nam taj naš prekršajni sustav stvarno strši. U većini europskih zemalja vi imate regulatorne agencije koje samostalno provode te postupke. To i izriču kazne. To ako i negdje i završi eventualno u nekakav Upravni sud. Nema uopće prekršajnih sudova kao takvih. S druge strane, vi imate kaznene sudove koji zapravo mogu izreći manju novčanu kaznu od ovog, ali istovremeno sude do 12 godina. Dakle, to je jedan, imamo jedan sistem gdje smo pokušali uklopiti u ono što stvarno imam. Znate da smo i nekim regulatorima dali ovlast da sami izriču kazne kao recimo AZTN-u. Tu je i bilo pitanje da li to treba završiti na Upravnom sudu ili možda na trgovačkom koji ipak ima veći senzibilitet za ono što se događa. Dakle, to su pitanja koja su i dalje pred nama. Ja uopće nemam iluziju da smo ih mi ovdje zatvorili, jer mi ćemo morati preispitati ulogu Prekršajnih sudova pogotovo u odnosu na Upravne sudove, onda to sve zajedno u odnosu na regulatorne agencije itd. To je sljedeća faza koja nas čeka. Što će i kako raditi i da li ima smisla da se nekad stvari dupliraju. Po meritumu odlučuje jedan, a u prekršajnoj sankciji drugi. Dakle, ovdje, dakle uzimajući to u obzir i meni je drago da ste otvorili to pitanje, na tu temu treba razgovarati, u okviru toga i maksimalnoj visini. Točno je da se u Europi može izreći ovo kako ste vi rekli. Hrvatska je ipak bitno siromašnija. Predviđeno je da se stvari uređuju posebnim propisima i to ste pitali kojima? Da, posebnim propisima, Zakon o bankama ili Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci ako govorimo o tomu. I oni u okviru toga trebaju, u okviru ovog raspona uredit kolka će bit kazna za pojedini prekršaj. I ja bih volio da sljedeći put kad budemo mijenjali Prekršajni zakon, da vam mogu predložit da se kazna povezuje sa primanjima. To je još uvijek, znate da smo o tome govorili i to je budućnost i mi idemo prema tome. Ali u ovom trenutku još to ne možemo realizirati. Ali to je nešto što će onda stvarno imati drugačiju svrhu kažnjavanja, pogotovo kod ovakvih djela. Čak više nego kod prometa. Znači to je, s time možemo slobodno govoriti da nam je to sljedeći korak. Sad ga ne možemo, htjeli smo ga sad staviti nismo ga mogli dignuti jednostavno, sustav ga ne bi, ne bi bio efikasan. Ali za koju godinu će biti. I to sigurno moramo postići. I onda ćete vi postići pravi efekt. Zato imamo odredbe o ublažavanju. Jednostavno nije isto kazniti direktora multinacionalke ili nekog malog dućana, i trebamo imati. Sporazumijevanje, imate sporazumijevanje u kaznenom gdje je također ovlašteni tužitelj i okrivljenik. Ovo što ste predložili za priznanje ćemo razmotriti ali mi moramo imati povjerenja u regulatora jer ako nemamo onda zašto očekujemo da će uopće pokrenuti postupak? Dakle, regulator je pokrenuo postupak i moramo vjerovati da on kao ovlašteni tužitelj da hoće ići do kraja. I da štiti naš javni interes. S druge strane je okrivljenik i ako se oni dogovore oko nečeg, sporazumiju, ako je to u okviru ovog što je dopušteno po zakonu onda mogu sklopiti sporazum. Ali da li tu ukomponirati priznanje ili ne, ok. Stoji na stolu prijedlog je pa ćemo ga razmotriti. Također ova objava, ponovno smo razgovarali sa regulatorima, oni hoće to urediti posebnim zakonom ali hoće da im se da ovaj okvir i ne misle da će to biti problem. Ja se slažem da će to trajati neko vrijeme možda. Mi nismo našli u ovom trenutku model ali evo razmislit ćemo jer je prijedlog tu. O tome kako kroz Prekršajni zakon urediti na svakom mogućem, bojim se da bi se stvar iskomplicirala, da bi nam ostale neke rupe, da bi bio veći problem nego ovako dajući generalno. Jer to je priroda prekršajnog. Mi sad ovo govorimo o Prekršajnom zakonu, jutros smo spominjali prekršaj protiv javnog reda i mira koji onda posebno uređuje nešto. U Zakonu o bankama je posebno drugo, u Zakonu o inspekciji ne znam treće. Mislim takav smo sustav uspostavili i sad u okviru toga pokušavamo izvući najviše. Ali prijedloge ćemo uzeti u obzir, hvala. skoro da bi se čovjek složio s vama ono što ste rekli, međutim kad govorite o regulatornim agencijama u kontekstu ovoga svega što se danas u Hrvatskoj govori o agencijama, o ovome svemu skupa mislim da je ključni podatak trebali ste reći koliko takvih prekršaja u ovom trenutku ima koji se vode kod nekih drugih sudova. sudova. Koji su regulatorne agencije preusmjerile na neke druge sudove. Onda bi mogli kompetentnije razgovarati o ovoj cijeloj priči. Mi imamo isto tako nešto, HNB je regulator kod ovih štedionica zapravo ovih zadruga iz Austrije koje su davale kredite neovlaštene itd. E sad tu nemate nijednog regulatora koji to regulira. HNB neki dan na saborskom Odboru za financije kaže da oni podatke koje koriste za svoju statistiku ne mogu koristiti za utvrđivanje nekakve odgovornosti itd. Tako da ima niz stvari koje su nedorečene. Možda jedina regulatorna agencija koja ima, zapravo dvije su koje imaju, imale su koliko toliko određene kazne i postupanje prilikom prekršaja su bile AZTN i HANFA. I imali ste sporazum između HANFA-e i HNB-a oko koordinacije oko pojedinih prekršaja i to je sve ostalo nažalost visiti u zraku. I kad bi vidjeli koliko takvih prekršaja u ovom trenutku nije riješeno, dakle koliko prekršitelji nisu dobili rješenja jer se postupci vode po nekoliko godina onda bi odgovor na ova pitanja koja ste si vi postavili sami bio daleko lakši. I kao što ste rekli da izmjene Prekršajnog zakona oko naplate sa 50% popusta na licu mjesta nekih drugih modela su dale rezultate tako da smo možda koristili nekakve analitičke podatke možda bi nam kod nekih regulatora dalo za pravo da kažemo da oni mogu sami određivati prekršaje i visinu prekršaja, a kod nekih drugih regulatora to će raditi neki sud, nije bitno koji, da li je to upravni, da li prekršajni, da li neki, nije bitno tko. Tu imamo različite stvari, različite prekršaje i različita postupanja. I mnoge nepodobnosti su se nažalost dogodile zbog toga što se nije pravovremeno postupalo prekršajno. Dakle, ljudi nisu plaćali kazne i onda je naprosto išlo tako nitko me ne kažnjava, boli me briga. mi smo AZTN-u dali mogućnost da samostalno provodi postupke i to zapravo jedino možemo uspoređivati s drugima, drugi to ne rade, drugi su … u prekršajnom. Postavlja se pitanje, ali ono traje godinama u Hrvatskoj, ono se nije sad otvorilo, da li ćemo mi regulatorima dati ovlast da sami vode prekršajne postupke i zapravo u tom slučaju to postaje upravni postupak, ide na upravni sud. Ili ćemo ostaviti uređenje kao što je sada da ide pred prekršajne sudove. Ja tu imam, možemo nalaziti argumente i za jedno i za drugo, apsolutno. Kod AZTN-a funkcionira kod nekog drugog možda bi, možda ne bi. Ali, reći ću vam drugu stvar, što moramo gledati s aspekta funkcioniranja. Mi u ovom trenutku imamo već skoro 450 prekršajnih sudaca koji po Ustavu će raditi do 70. godine. Tu nema viška, nema viška. I mi sada izvaditi cjelokupni segment, to znači da moramo, jer jednostavno u jednom trenutku smo ih osnovali upravo da bi radili to. Ponavljam, nema viškova, dakle oni će i dalje ostati suci sa plaćama koje imaju i radit će do 70. Vi sada bi morali ustanoviti a ne možete ih prebaciti u regulatornu agenciju, znači morali bi ustanoviti u regulatornoj agenciji posebne pravne službe, tijela koja će provoditi to sve, a imate paralelno sustav koji postoji i koji morate financirati do kraja. I to su dileme koje zato sam i rekao to je nešto što nas čeka u budućnosti, mi ćemo se morati opredjeljivati za to. Istovremeno smo stvorili upravne sudove prvog stupnja koji su sad paralelizam. Mislim to je nešto što je tu. Mi, vi, mislim bilo tko, to jednostavno postoji i svi se s tim moramo nositi. Tako da to jesu pitanja koja u ovom trenutku ne možemo definirati jer imamo sustav postavljen takav kakav je. Znači, ovo je prekršajnim sudovima nadležnost koju imaju i koju nastavljaju raditi. Ako ih izvučemo onda moramo U ime kluba SDP-a govorit će poštovani Draženko Pandek, izvolite. **Pandek, Draženko (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre sa zamjenicom, sa pomoćnicom, uvažene kolegice i kolege. U prijedlogu ovog Zakona o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona već je dakle naznačeno da se njegovo donošenje predlaže iz tri grupe razloga. Dakle prvi je činjenica da je u tijeku prilagodba hrvatskog zakonodavstva europskoj pravnoj stečevini. U hrvatski pravni sustav su ušle pravne osobe sa javnim ovlastima kojima je posebnim zakonom utvrđen dakle status neovisnog regulatora. Takvi neovisni regulatori kako je to već propisano pravnom stečevinom EU u vršenju svoje funkcije imaju dakle mogućnost sami propisivati po posebnom postupku izricati tzv. te administrativno kaznene sankcije i onda ih javno objavljivati. Dakle, kako je već tu i rečeno u raspravi zbog specifičnosti našeg pravnog sustava direktno preslikavanje takvog pravnog uređenja koje se tiče tih subjekata je bilo i neusklađeno dakle s našim ustavno-pravnim uređenjem a mi smo to dakle u formalnom smislu riješili na nešto drugačiji način nego što je to uređeno pravnom stečevinom, a onda je i takav sustav bilo potrebno što se radi ovim izmjenama i dopunama dopuniti i prilagoditi da bi se ostvarila svrha koja se tamo želi ovim uredbama i direktivama postići tim administrativnim mjerama i sankcijama. Te svrhe među ostalim su određivanje većih raspona kazni kod prekršaja koje odnose na materiju dakle koji nadziru ove regulatorne agencije, mogućnost dakle

ili trajne čak zabrane obavljanja određene djelatnosti. Što se tiče određivanja većih raspona kazni ovim novim stavkom 9.članka 33. Prekršajnog zakona kako sad predlažemo možemo se poduzetniku dakle za najteže prekršaje propisati i izreći novčana kazna u postotku dakle od 1 do 10% njegovog ukupnog prihoda. Novim člankom 33.a pak se propisuje da za slučaj da je poduzetnik prekršajem iz članka 33.stavak 7.ostvario koristi i spriječio gubitak dakle mogućnost izricanja novčane kazne u visini dvostruko utvrđenog iznosa ostvarene koristi, odnosno spriječenog dakle iznosa gubitka ako se radi o iznosu koji je veći od onog propisanog maksimuma u postotku. Dakle, kad govorimo o tom članku 33.stavak 7.tu se radi o najtežim prekršajima u području ugrožavanja prirodnih bogatstava, okoliša i očuvanja prirode, sigurnosti i zdravlja na radu, rada i zapošljavanja na crno, socijalne sigurnosti itd. Dakle za te prekršaje, najteže prekršaje za koje dakle ovlašteni tužitelj neovisni regulator za odgovornu osobu u pravnoj osobi ili za drugu fizičku osobu, evo to je prilično dobro rješenje može se predloženim dopunama propisati i izreći novčana kazna, evo sad čak do 40 milijuna kuna. Inače propisani zakonski maksimum za počinitelja prekršaja fizičku osobu dosad što je potrebno istaknuti u iznosu od 50 tisuća kuna, dakle u ovom slučaju bi povećanje maksimuma za fizičku osobu bilo 4000%. To povećanje tog zakonskog maksimuma dakle može biti daleko više od iznosa od čak 40 milijuna kuna kada je dakle ustavljeno da je u postupku da je okrivljena odgovorna osoba u pravnoj osobi ili ta druga fizička osoba počinjenim prekršajem iza sebe ostvarila korist i spriječila gubitak, te joj se tada može izreći novčana kazna dakle u visini dvostruko utvrđenog iznosa te koristi odnosno gubitka. Teoretski dakle tu se tada može raditi i o milijardama. Ovakva regulacija kao što je rečeno predstavlja dakle usklađenje s pravnom stečevinom EU no mi u klubu SDP-a nalazimo opravdanom neovisno i od toga. Naime, neovisni regulatori … regulatorne agencije u svom poslu nadziru poslovne subjekte koji u svom poslovanju da se kolokvijalno izrazimo okreću milijarde i odgovorna osoba u takvim osobama zarađuje ogromne novce primjerice u financijskom sektoru, energetici, poslovnim subjektima koji na velikim tržištima mogu doći u poziciju monopola te stoga nalazimo i radi generalne i radi specijalne prevencije da je predviđanje ovakvog rekli bi na prvi pogled drakonskog kažnjavanja opravdano. Ali takvo kažnjavanje se čini opravdanim i ja vjerujem dosadašnjom praksom na razini EU a vjerojatno i šire. Na tom isto tragu je i ova odredba članka 7.ovog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima gdje će se sad omogućiti izricanje trajne zaštitne mjere potpune ili djelomične zabrane obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti dakle zauvijek. Prema dosadašnjem uređenju za usporedbu takva se mjera mogla izricati u trajanju od jednog mjeseca do jedne godine tamo u općim odredbama. Radi usklađenja sa pravnom stečevinom sada se određuje mogućnost dakle da neovisni regulatori, čak i nepravomoćnom odluku o prekršaju može objaviti na svojoj web stranici. Za razliku od naše dosadašnje prakse dakle gdje su u pravilu takvi pregledi sudske prakse anonimizirani dakle ovdje se ustanovljava kao primarni princip da se uvijek identitet počinitelja objavljuje dakle a samo iznimno se može propisati da se dakle identitet počinitelja prekršaja neće objaviti. Ovdje se isto također radi prvenstveno o usklađenju sa normama na razini EU, no mi u klubu SDP-a htio bih istaknuti nalazimo da objavljivanje identiteta počinitelja može imati izuzetno pozitivne učinke. Isto tako kao što sam rekao i na generalnu prevenciju, ali i radi upozorenja svima koji sa takvim poslovnim subjektima i odgovornom osobama u njima a dakle koje se nalaze u prekršajnom postupku ili su kažnjene u takvom postupku da bude to svojevrsno upozorenje svima ostalima da s njima kad posluju s njima ili se s njima spremaju poslovati da budu na neki način upozoreni i da imaju povećanu dozu svjesnosti o tome. Druga skupina izmjena i dopunama o ovim predloženim izmjenama i dopunama predstavljaju one usmjerene na uređenju načela E uprave i u prekršajno postupanje. ovdje predviđa da se zapisnik o poduzetim mjerama može sastaviti u obliku elektroničke isprave i predviđa se mogućnost elektroničkog potpisa. Također se prekršajni nalog će se sada moći na mjestu počinjenja prekršaja će se moći sastaviti obavijest na elektroničkom uređaju u elektroničkom obliku i takva će se obavijest moći ispisati i uručiti na mjestu na mjestu počinjenja prekršaja. A ovaj nalog će se moći zaprimiti ili na elektronskoj adresi sustava e-građanin. Klub SDP-a pozdravlja uvođenje … uprave u svako pa i u ovo područje, te potičemo razmatranje i drugih rješenja koja vode većoj primjeni tog načela, dakle na cjelokupnom području sudovanja i pravosuđa. Vjerujemo da će se na svim područjima gdje se primjenjuje to načelo to dovesti do ubrzanja i veće efikasnosti postupka, a naravno i do velikih ušteda što sigurno nije zanemarivo. Treća skupina izmjena su kako se navodi izmjena usmjerene na nomotehničku doradu i usklađenje pojedinih pravnih instituta i postupaka s Kaznenim zakonom. Posebno bi tu istaknuli izmjenu članka 14.b kojim sada propisuje da izvršenje odluke o oduzimanju imovinske koristi ne zastarijeva. Time se … efikasno sprečavaju pravni manevri i drugi manevri manipulacije usmjerene na to da se izbjegne zadržavanje imovinske koristi počinjene prekršajnim djelom što može cijelu penalnu politiku na ovom području dovesti u pitanje. Također se bolje regulira u stavku U klubu SDP-a nalazimo da predloženi Zakon o izmjenama i dopuna Prekršajnog zakona predstavljaju u prvom redu nužno usklađenje sa pravnom stečevinom EU, no da se u onom dijelu gdje se ne radi samo o usklađivanju da su ove izmjene i dopune potrebne i opravdane zbog ovih razloga koji su istaknuti prije i stoga će klub SDP-a podržati ovaj prijedlog zakona. Zahvaljujem. U ime kluba HDSSB-a govorit će poštovani Boro Grubišić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Ponovo naglašavam da nisam pravnik pa ću to svojim riječima i mislima pokušati iskomentirati ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona u prvom čitanju. Naime, ja sam ga shvatio kao jedan prijedlog za jedno prijelazno razdoblje, tako bi se reklo jer sada kako je i sam ministar rekao radi se o jednom paralelizmu u postojanju i djelovanju regulatornih agencija, prekršajnih sudova i upravnih sudova. Dakle imamo tri stupnja djelovanja gdje se ingerencije pojedinih od ovih nabrojanih čimbenika nekako i prelamaju prelamaju kroz ta tri paralelna sustava. I ne samo to nego se radi o tome da se evo kako je sam ministar rekao ovdje u ovom zakonu u početku u samoj ocjeni stanja i osnovna pitanja itd. upotrebljava puno direktiva i uredbi EU i dugo mi je trebalo da dođem do onog što konkretno ovaj Prekršajni zakon predlaže. Pri tome mi je pomogao ministar jer se odredio dakle objasnio ovaj zakon u tzv. u tri podijeljene kategorije i to da je rečeno da u nekim zemljama EU prekršajni sudovi i ne postoje, da to sve reguliraju već uspostavljene u RH mnogobrojne regulatorne agencije, dakle agencije kao agencije o njima znamo što je se o njima ovih dana pisalo i govorilo, kolika je njihova potrošnja, koliki je njihov broj zaposlenika itd. I zaista kada to pogledamo onda bi one zaista da rade svoj posao i da imaju ovlasti koje im daje zakon mogle zamijeniti u mnogim slučajevima prekršajne sudove. Ostao bi samo Upravni sud ili nekakav upravni kako vi rekoste čini mi se i odjel koji bi onda eventualno nekakve sporove rješavao između regulatorne agencije i stranke Objava odluka na web stranicama pojedine regulatorne agencije pa i nepravomoćnih odluka je dobra stvar poput one što je Porezna uprava objavila listu poreznih dužnika na svojim stranicama iako je neke izostavila, ali dobro to Porezna uprava ima svoj način rada. Drago mi je čuti i da je novi Prekršajni zakon iznjedrio dva pozitivna efekta. Jedan je bolja naplata prekršajnih postuptaka ono sa popustom kako bi se reklo, a drugo, što je broj slučajeva smanjen. Pa jedno bi se i jedno i drugo i popust je do 50%, a i broj slučajeva na prekršajnim sudovima je time smanjen jer ako vam netko ili kao što meni objesi cedulju sa kaznom za parkiranje ako platim u roku od tri dana mogu platiti ne 300 kuna nego 150 kuna što mi je puno bolje nego da platim tih 300 kuna ili da vodim postupak prekršajni kod suda prekršajnog i da se objašnjavam sa sucem zašto ja nisam kriv što sam parkirao automobil na pješačkoj na pješačkoj stazi dijelom, a dijelom na kolniku. To je dugotrajniji, skuplji postupak i na kraju i neizvjestan postupak. Ovako platiš 150 kuna ako možeš naravno. Treća točka je da je prekršajno pravo usklađeno sa Kaznenim zakonodavstvom kako je rekao kolega Pandek poglavito u tome da oduzimanje imovinske koristi nakon prekršaja ne zastarijeva što je evo upravo ovim Kazneni zakon koji je malo prije bio na dnevnom redu zapravo i usklađeno pa će se to onda i u ovom zakonskom prijedlogu ugraditi i u Prekršajni zakon tako da jedan s drugim su kompatibilni. Ono što je zanimljivo i što smo preuzeli opet od Europske unije da je maksimalna kazna za pravnu osobu 10 milijuna eura a za fizičku osobu 2 milijuna eura. Mislim da nije prije bilo spomenuto, dakle 2 milijuna eura. Je li to, i piše da se to usklađuje sa ukupnim prihodom, prihodom, o ukupnom prihodu i računanje ukupnog prihoda je malo čini mi se teže govoriti. Inače u članku 3. piše da kazna je u postotku od 1 do 10% a maksimalna je do 10 milijuna eura. Jasno da pri tome treba uzeti u obzir i nadam se da će biti uzimano u obzir i sama situacija u Republici Hrvatskoj, financijska, materijalna itd.. izgleda drastično ali mislim da neće biti moguće primjenljivo u velikom, velikom dijelu slučajeva u primjeni u primjeni Prekršajnog zakona. Dobro je i u članku 7. što postoji i zaštitna mjera koja je evo sada navedena a da dakle govori o trajnoj zabrani obavljanja djelatnosti ili djelomično trajnoj zabrani obavljanja djelatnosti što do sada također nije bila praksa. E sada o agencijama koje već imaju pravo dakle da, ovlast da sami vode prekršajne postupke. Dakle gospodin ministar je napomenuo da je to AZTN,

A za 450 prekršajnih sudaca koliko ih postoji u Republici Hrvatskoj mislim da ministar zna kako ih rasporediti, koji će posao raditi i da neće biti besposleni ili pak djelomično zaposleni. Dakle kada netko plati prekršajnu kaznu, prekršajnu kaznu, u tom slučaju novina je da se nema pravo žaliti, dakle ili plati ili se žali. Dakle ako platiš onda se nemaš pravo žaliti, ako ne platiš onda imaš žalbeni postupak koji kako sam i sam rekao i u vlastitom primjeru koji sam imao u svezi ajde recimo parkiranja automobila, postupak je neizvjestan, postupak je dugotrajan i jednostavno vas opterećuje kroz, a opterećuje i prekršajni sud gdje se moraju onda izvesti i dokazi i silna procedura. Mislim da je, ove odredbe koje su u u Prekršajnom zakonu donesene od 2013., 2012., '13.-te i koje je ministar napomenuo u početku svog govora zaista proizvele dobar efekt, dobar, povoljan efekt i evo meni je drago to čuti. Pa s obzirom da je prvo čitanje klub HDSSB-a neće imati ništa protiv ovog zakonskog prijedloga. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. U ime kluba HDZ-a govoriti će poštovani Ivan Šuker. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicom, kolegice i kolege. Gledajući sam zakon kao zakon, on je tehnički korektno napravljen i u principu tu bi se rasprava mogla i zaključiti. u zemljama u tranziciji kao što je Hrvatska ima tzv. zakonski propis a ja ih volim nazvati vezani zakonski propisi. I kada govorimo o nezavisnim regulatorima onda je sigurno da upravo kod tih institucija je vjerojatno puno zakona koji nisu doneseni ili nisu doneseni adekvatno da bi oni mogli funkcionirati na određeni način. Kada govorimo o neovisnim regulatorima ili agencijama, ovisno kako kada rade svoj posao tako je i raspoloženje javnosti prema njima i tako se prema njima odnosimo iz jednostavnog razlog što naprosto ne želimo prihvatiti koja je funkcija nezavisnih regulatora. nezavisni regulatori su osnovani zbog toga da bi određena vrlo specifična područja regulirala, kontrolirala od tržišne utakmice do zaštita okoliša preko sigurnosti određenih projekata. Dakle te agencije su osnovane zbog toga. Međutim, sada je povika njih je previše i one ne trebaju. A sve su osnovane temeljem toga što su pregovarači prilikom ulaska Hrvatske u Europsku uniju naprosto rekli da je to usklađivanje sa direktivama Europske unije i da to naprosto moramo imati. I O.K. ako smo ih osnovali ili ako ćemo ih sada spojiti. Ključna je stvar prekršaji i prekršajno kažnjavanje onih koji ne ispunjavaju zakonske odredbe koje te nezavisne regulatorne agencije kontroliraju. Ono što je ključno ako smo rekli u trenutku kada su se te agencije osnivale da one moraju biti izdvojene, da su tu visoko obrazovani ljudi sa visokim znanjem, obrazovanjem, onda se postavlja pitanje ako oni to kontroliraju i trebaju imati takva znanja da li naši prekršajni sudovi koji se u proteklim godinama nisu susretali sa takvim prekršajima su dovoljno educirani da mogu voditi takve prekršajne postupke. Iz jednostavnog razloga što tu će biti prekršaja po ovim kaznenim odredbama, kada pogledate što te regulatorne agencije kontroliraju prije svega ove koji kontroliraju financijski sektor bankarski i nebankarski i energetski sektor tu kazne mogu biti i po nekoliko stotina milijuna E sada se postavlja pitanje dakle da li su naši prekršajni sudovi ovakvi kakvi jesu educirani da mogu voditi takve postupke. Zašto? Zato što kazna je jedino efikasna ako se onda izrekne na brzinu, mislim ne na brzinu ad hoc nego da se u određenom vremenskom periodu donese kazna jer svaka ta kazna koja se odredi nekome, javno objavi, po meni ima s jedne strane edukativne, a s druge strane isto tako upozorenje nekom drugom što će mu se dogodit ako takvu kaznu prekrši. Ako mi pogledamo sada koliko imamo predmeta na drugostupanjsko recimo u Poreznoj upravi, koliko imamo predmeta na prekršajnim sudovima s osnove ovih nezavisnih regulatora, onda se postavlja elementarno pitanje da li su ti postupci ako netko utvrdi da je netko učinio nekakav prekršaj, ako se postupak vodi nekoliko godina, da li to uopće ima smisla. Po meni ima smisla ako se taj cijeli postupak završi u roku nekoliko mjeseci. Zašto? Zato što će naprosto sa visinom kazne i odlučnošću da se nekoga kazni zato što je prekršio određene odredbe jedan dio onih koji su možda mislili to napravit naprosto otjerat da više o tome ne razmišljaju. I mislim da je to ključno što možda se iz ovoga prijedloga zakona ne vidi, možda da do drugog čitanja razmislite kako napraviti tu poveznicu iz jednostavnog razloga. Mi smo donijeli puno dobrih zakona, osnovali smo i institucije koje bi to trebale provoditi, međutim nažalost efikasnost nam nije dobra i zato se u mnogim situacijama nalazimo gdje se nalazimo. Jer gledajte, smiješno je da mi u Hrvatskoj kažemo, ja ću samo navesti dva ili tri primjera koja su u ovom trenutku prvorazredna prije svega politička, a nažalost i socijalna i traumatična tema što se tiče hrvatskih građana. Dakle radi se o famoznim austrijskim zadrugama koje su davale kredite u Hrvatskoj. Nadležni za njih i za njihovu kontrolu je HNB. Prema Zakonu Prema Zakonu o deviznom poslovanju se jasno kaže da se, to je mislim zakon od 2002. s određenim promjenama, da se hrvatski građani, hrvatska poduzeća mogu zadužit u inozemstvu pod jednim uvjetom, da novci u Hrvatsku dođu putem žiroračuna i da se o tome obavijesti HNB. Evidentno je iz svih ovih postupaka i priča, dakle zadržat ću se na ovim zadrugama, da nažalost mnogi hrvatski građani su se zadužili vani, novci nisu ušli u Hrvatsku putem žiroračuna nego na neki drugi način i u većini slučajeva HNB nije o tome obaviještena. I dok je to klapalo na određen način nitko na to nije reagirao, iako vjerojatno su neke državne institucije imale spoznaje da se nešto događa. I danas imamo traume koje imamo. Dakle da mi tu čvrsto postavimo, da naprosto ne može ako postoji bilo kakva spoznaja da netko to radi, da onda institucije reagiraju, onda bi se vjerojatno neke stvari koje su sad u ovom trenutku traumatične jer se radi o nekoliko desetaka tisuća hrvatskih građana i radi se o preko 300 milijuna njihovih obveza prema tim zadrugama, vjerojatno bi se drugačije reguliralo. I danas se nekoga prvog koji je izigravao posrednika, a temeljem pozitivnih zakonskih propisa u Republici Hrvatskoj to nije smio jer posredovanje se smatra praktički direktnim kreditiranjem zato jer nije imao dozvolu od nadležnih institucija, vjerojatno bi se te stvari prekinule. Dakle ja samo govorim na primjeru jedne regulatorne agencije, jednog posla. Možemo tako pobrojat koliko god hoćemo. Ili recimo izjava jednog ministra kaže neće cijena naftnih derivata otići gore zbog toga što smo mi povisili trošarine 20% i plus onaj PDV, znači praktički 25%. To je ista stvar kao da kažete prevedeno, regulatorna agencija koja kontrolira visinu cijena naftnih derivata i temeljem reagira na određene anomalije, nije radila svoj posao jer to znači da je nas proteklo vrijeme netko cijelo vrijeme derao za 25 lipa jer ako on može apsorbirati ovo povećanje cijena 25 lipa onda znači da regulatorna agencija koja kontrolira kako se formiraju cijene sve skupa je naprosto bila slijepa i nije gledala kako mi plaćamo veću cijenu tih naftnih derivata. I možemo nabrajati niz takvih situacija. Dakle gospodine ministre, ono što bih želio u ime kluba reći, sve je ovo divno i krasno napisano unutra, međutim ajmo te zakone koje smo uskladili sa direktivama Europske unije konačno stavit u funkciju da štite hrvatske građane, da štite hrvatske poduzetnike i da naprosto imamo jednu pravu tržišnu utakmicu. I ako se postavimo tako onda više nećemo o ovim zakonima raspravljati o tome ovisno da l' smo na lijevoj ili desnoj strani sabornice. Zašto? Zato što naprosto nitko neće imat niti moralnog niti političkog prava, a niti hrabrosti da ide protiv nečega što je životni rezon. I imovinska korist i oduzimanje nakon utvrđenog prekršaja, da je netko došao do imovinske koristi zbog toga što je to napravio na nezakonit način. Mislim da naprosto to treba postati čista tehnika u Hrvatskoj, a ne da to postane predmet političkog prepucavanja. Jer ako je netko utvrdio nekom da je došao nelegalno do nečega to mu znači ne pripada i molim lijepo, to mu se oduzima. To mu se oduzima. Postavlja se pitanje, ja ću se opet vratit po milijun petstoti puta na OIB kao instrument temeljem koga se mogu pratit raznorazne transakcije. I čemu reći da oduzimanje imovinske koristi zbog toga što je netko stekao nešto na ilegalan način je nešto vrhunsko dostignuće nečega. Pa to je po meni normalna stvar. Ako je netko nešto zaradio na nelegalan način onda bi stoga trebao ostati i to je naprosto prihod državnog proračuna. U svijetu je najnormalnije kad se oduzimaju nekretnine i pokretnine, da jedanput mjesečno u instituciji države imate aukcije na kojima se prodaju te oduzete pokretnine i nekretnine. Dakle da više ne dužim, Hrvatska je osnovala niz regulatornih agencija zbog toga da naprosto neovisne institucije vode brigu oko određenih tržišnih utakmica. Nažalost problemi se događaju, a sad je najlakše reći da za probleme državnog proračuna su krive regulatorne krive regulatorne agencije. Pa kad onda u isti koš strpate nekakvu agenciju za zaštitu ptica pjevica i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje onda to sve skupa zbrojite i kažete da one okreću 76 milijardi kuna, onda to ispada smiješno. Međutim, ovaj Prekršajni zakon bi naprosto trebao dovest do toga da unificirano postupamo po svim prekršajima bez obzira na veličinu onoga tko čini prekršaj ili onaj koji je manji će platiti manju kaznu, onaj koji je veći će platiti veću kaznu i zato ako ispravite neke stvari ovdje za praktičnu provedbu ovog zakona klub HDZ-a će podržati u prvom čitanju ćemo podržati, a isto tako i u drugom čitanju ako se neke stvari isprave. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Za riječ se sada javio ponovno ministar Orsat Miljenić. Izvolite. **Miljenić, Orsat** Hvala lijepa. Dakle, nekoliko načelnih stvari. Ja bih se složio da smo mi u jednoj fazi povijesti krenuli vrlo, bili smo vrlo aktivni u osnivanju raznih regulatornih agencija, pa smo tu čak i nadmašili možda neke zemlje koje su starije članice EU. Isto tako, pri tome nismo i mi inače često ne uzimamo u obzir i mislim da je to pogreška veličinu. Dakle, mi smo relativno mala zemlja i relativno malo tržište. I sa dupliranim interpliciranjem itd. institucija što nam se događa, mi zapravo plaćamo jako puno, a rezultata nemamo često dovoljno. Regulatorna agencija koja nije potpuno obavezna po europskim pravilima ja mislim da je jako upitna da li je potrebna bilo koja u Hrvatskoj, jer malo tržište gdje vi imate regulatora koji dolazi iz dvije, tri firme i vraća se natrag u njih zapravo nema nekog smisla. Na to imamo sustav prekršajnih sudova, osnovali smo upravne sudove, znači pune jurisdikcije itd. I to je jedan sustav s kojim se mi svi zajedno moramo nositi. Ovdje sada ići u povijest kad, što, kako. Vi ste govorili recimo o oduzimanju imovinske koristi. Je, ali ona je sada učinkovitije nego što je bilo. I ja se slažem da OIB rješava neke stvari, ne rješava do kraja, jer vi imate i dio koji nije nigdje evidentiran. Znači, OIB je samo za ove nekakve transakcije koje su možda nelegalne, ali su bijele da ih nazovemo. Ove koje su crne koje i nisu, vi ih ni nemate. Dakle, on je jedno sredstvo, ali on je automatizam. I mi kao društvo se moramo opredijeliti snažnije prema tome. Znate, meni se čini da mi i mi radimo maksimalno da se to promijeni. Ali sve što nam se događa u društvu i odluke sudova, pa čak i nekad odluke Ustavnog suda itd. govore da se više ide na zaštitu okrivljenika i njegovih prava nego žrtve. Žrtva u ovom slučaju može biti državni proračun. Znate, mi postavljamo tu takve standarde visoke da kad god idete nešto oduzeti to vam je ono neustavno, doći će do Strasbourga itd. Mi planiramo ovdje izaći pred ovaj Sabor sa jednim paketom koji bi upravo regulirao oduzimanje imovinske koristi da bude učinkovitije nego što je sada. Ali to je zajednička stvar, u tome smo svi ili nećemo uspjeti. Ovo što ste rekli, dakle mi se moramo opredijeliti ili regulatorne agencije provode i prekršajne postupke ili ako ostane prekršajnim sudovima onda prekršajni sudovi moraju biti specijalizirani jer je apsurd, ali to vam je ponovo ono malo tržište. Vi jednostavno kad nemate puno predmeta, gdje god ih vodili oni neće biti kvalitetno do kraja obrađeni. I još ako ih rasporedite na nekoliko institucija to je to. Kao u medicini, ako imate liječnika koji obavi jednu vrstu operacije godišnje jednostavno nije dobar kao netko tko ih radi 100 ili 1000 itd. I to je, dakle dajemo rješenja gdje god možemo. Ovo je dio tog paketa. Vidite i sve što smo radili i kroz reorganizaciju i sad okrupnjavanje Prekršajnog suda mi ćemo sad moći reći da će ne znam bankarske, govorim o tome, možda raditi dva suda u Hrvatskoj, ih ima. Ili jedan. Upravo to. Za nešto će biti jedan, ovisi i o udaljenosti i onda ćete kroz to imati specijalizaciju. Dakle, to je intencija. Znači, ono što radimo sve se slaže, ide prema gore, ali ne možete odjednom. Vi ste sad prvo morali okrupniti prekršajne sudove. To znači sad kreće 1.7., a onda ćemo moći govoriti da se neki od njih specijaliziraju za neke vrste predmeta. Porezna uprava, posebno pitanje. To zapravo ne ide dijelom ovdje, to ide u upravni postupak. I što smo mi svi zajedno napravili građanima. Znam ja to, ja neću ni govoriti tko je to donio. Nismo tad dovoljno promislili. Sad imamo problem, imamo ustavni. Osnovali smo upravne sudove, imamo dva stupnja gore, dva stupnja …/Govornik se ne razumije./… umjesto da smo imali 3 kao prije se imalo 4. A još ćemo se dosjetiti da uvedemo još 2, 3. Mislim razumijete? Dakle, to je, ali evo ga. Tu smo napravili bili jednu pogrešku svi zajedno, stvarno pogrešku i sad iz nje mi imamo nekakva rješenja koja ćemo predložiti da se iz toga pokušamo izvući. Tu očekujemo podršku. I ja ne vidim, evo bar kod ovih zakona koji mi predlažemo nikakvu podjelu što ste vi rekli ni lijevu, ni desnu. Dakle, mi dobivamo u pravilu podršku sa svih strana i to je dobro, jer to nije, tu imamo svi zajedničku politiku. Kriminalci u zatvoru. I to je to i tu smo svi zajedno. Evo, hvala lijepo. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa gledajte gospodine ministre, mene srce boli kad slušam oko OIB-a. OIB je zamišljen kao automatizam. Mi smo dakle znali, jedino što neće bit riješeno na žalost zemljišne knjige. Sve ovo drugo za danas je toliko institucije koje imaju te podatke su sve rade to elektronskim putem. Dakle, ono što je odustalo se od čega, što je ključno to je taj središnji registar u Poreznoj upravi gdje su se trebali slijevati svi podaci. I ono što kažete, ovo je jedan vrlo dinamičan posao i tu govoriti šta je tko napravio, ovako, onako, mislim da je to ono naprosto bacanje koplja u trnje i ništa nećemo napraviti. Dakle, ovo je sad dobro, može nam se pojaviti za tri mjeseca nešto specifično u Hrvatskoj i morat ćemo mijenjati zakon. Dakle, to je naprosto takav posao. Upravo zbog toga i OIB naveden da naprosto ni jedna transakcija, ništa se u Hrvatskoj ne može dogoditi da ne bude evidentirano u nekoj od institucija. Dakle, to je bio na žalost, mnogi su si uzeli za pravo da kasnije rade po njemu i sad je na žalost tu gdje je, jer nitko nije htio pisati što je pisac htio reći. A pisac je htio upravo reći ovo o čemu danas govorimo, da naprosto se eliminiraju koliko je to moguće te protuzakonite stvari. I rekli ste i sami Hrvatska je vrlo malo, vrlo zatvoreno i gospodarstvo i tržište i vi imate nekakvih regulatornih agencija koje reguliraju možda dvije, tri prave tvrtke i nekoliko malih koje su sitniš u toj cijeloj priči. I sad postavlja se pitanje rentabilnosti, svrsishodnosti, operabilnosti kako god hoćete nazvati tih institucija. I mislim da upravo ova odredba oko Prekršajnog zakona pa čak da se angažiraju i neki stručnjaci izvana i ako to stavimo na jedno mjesto onda znamo da to unificirano tako radimo. Ali ako ostavimo malo ovdje ovako, malo ondje onako mislim da nećemo postići dobar posao. Evo, toliko kao sugestije, ništa drugo. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara ministar Orsat Miljenić. Danas je dan slaganja, dakle slažem se što se tiče OIB-a i mi ga maksimalno koristimo. OIB znate evo ovdje smo ga provukli kroz ovršne isprave, kod presude. On upravo sad vas povezuje upravo ono kako treba on služi nam kao jedan bitan alat da mi možemo upravljati procesima u državi. Neke stvari još treba dotjerati. Dakle, gdje god možemo OIB moramo uvoditi. Uvest ćemo OIB stečajne mase recimo koji će omogućiti čitav niz predmeta da se ne vode, odnosno vode se drugačije. Upravo tako. No međutim, uvijek kod oduzimanja postoji ono što nije nigdje, što nije transakcija, što je novac koji je u kutiji donesen. Ne aludiram ni na što. Mislim razumijete? Kojeg nema. Ali tu se slažem da je OIB vrlo moćno sredstvo i da ga trebamo koristiti što više, apsolutno. Ovo za tržište, naravno, u malom tržištu vi nemate dovoljno predmeta da bi opravdalo postojanje sustava kakav smo izgradili i on se mora s vremenom reducirati. Ono što mora ostati, mora ostati jer su takva pravila igre europska ali ono što ne mora idemo polako reducirati i zapravo sve te resurse koristiti na što bolji način. Tako da to je svakako. Gdje god, mi kad bismo analizirali koliko imamo ljudi da radi na pojedinoj vrsti predmeta ukupno mi bi zapravo došli iznad europskog prosjeka. I koliko nas to košta opet bi ispalo da plaćamo više relativno u odnosu na naše nekakve imovinske mogućnosti da plaćamo više. Dakle tu smo apsolutno za racionalizaciju. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Riječ dajem poštovanoj kolegici Ingrid Antičević-Marinović, izvoli. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Zahvaljujem se poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine ministre i pomoćnice Nola, kolegice i kolege. Smisao Prekršajnog zakona pa onda i ovih izmjena svakako je prije svega efikasnost postupanja. Naravno za svaki postupak se traži efikasnost, ali za razliku od kaznenog postupka koji upravo zbog posebne zaštite ljudskih prava i položaja okrivljenika, dakle i zbog prirode počinjene težine kaznenog djela u odnosu na prekršajni zahtjeva studiozniju obradu. Dakle, cilj je prekršajnog zakonodavstva kako materijalnih odredbi tako i njegovih postupovnih koje se nalaze sve u Prekršajnom zakonu da bude brz i efikasan. I to smo već postigli izmjenama i posebno još dodatno postižemo i ovim izmjenama prije svega gdje se uvodi zakonska presumpcija okrivljenikovog odricanja od prava na podnošenje prigovora protiv prekršajnog naloga i obveznog prekršajnog naloga ako plati novčanu kaznu, a jednako tako kao što je to više puta bilo i istaknuto ove izmjene imaju za cilj omogućiti posebnim zakonima propisivanje novčanih kazni za prekršaj u iznosima i na način kako to traže direktive i uredbe EU. A jednako tako i ova nomotehnička dorada u svakom slučaju je za pohvalu i usklađenost pojedinih pravnih instituta i postupaka s Kaznenim zakonom što je jako važno radi koherentnosti kao što je to i u obrazloženju i navedeno. Ovdje kad smo u vezi Kaznenog zakona moramo se prisjetiti dakle i obveze koja nam proistječe iz presude za ljudska prava i poznatog slučaja Maresti i zaštite ljudskih prava. Dakle, da jedna te ista osoba ne može biti za isto ponašanje osuđena za kazneno djelo i za prekršaj. Međutim, i to smo svi prihvatili, međutim ja ovdje ističem jednu veliku opasnost. Kao što znamo i intencija je da prekršajni postupak bude brži, učinkovitiji, želim istaknuti da mnogi koji su pozvani istodobno za isto djelo koje ima obilježja nekog prekršajnog djela, bolje rečeno nedjela, a isto tako i kazneno djelo, naravno da je tom okrivljeniku u interesu da mu sudi Prekršajni sud. Ne samo što su tu po prirodi stvari, pogotovo za teža kaznena djela, mu prijeti i teža kazna. Iako kod lakših nekih kaznenih djela često teže prođe na prekršajnom. Ali molim vas ako je netko osuđen za kazneno djelo ono ima i određene pravne posljedice u pogledu zaposlenja i ostalih. Ima i ovdje, one su znatno blaže. Dakle, okrivljeniku je u interesu da mu sudi Prekršajni sud a ne Kazneni sud, a ja predlažem da se ne bi osujetilo kazneno sudovanje da mi ukoliko postoji dakle prijava da se zastane, u tom smislu će nam biti potrebna i izmjena ZKP-a evo ovdje je govorio i ministar o nužnosti dakle u jedno o nužnosti dakle u jedno dogledno vrijeme da će doći i do takve izmjene. Pa evo ja skrećem pozornost ovom prigodom govoreći o ovim izmjenama Prekršajnog zakona da se to svakako ima na umu. Nije dobar sustav gdje nam mnogi traže nekakve rupe kako bi izbjegli onu težu odgovornost. Ono što želim također reći koliki je napredak u prekršajnom sudovanju učinjen. Uz sve ove reforme koje su zadnjih godina učinjene u automatskoj obradi podataka. Pa mi smo imali situaciju da je Visoki prekršajni sud koji je onda dok još nisu bili ostali prekršajni sudovi nego samo one najniže razine gledali otprilike po debljini predmeta govorili o kojem iznosu se radi da bi spasili državni proračun i da bi riješili prije te predmete nego neke bagatelne naravi. Iako su možda ovi došli ranije. Kako ne bi nastupila zastara i spasili bi proračun. Vidite kako su i oni nastojali, jer su vidjeli gdje propadaju državni novci. S druge strane ljudi koji su bili prekršajno osuđivani za bilo koju možda i za prometne kazne oni su se sprdali sa sustavom, mogli su platiti ali su rekli ja neću baš platiti. Izrugivali su se neefikasnosti sustava, idem u zatvor, pa jer znamo da je red, da ne može koristiti ni taj supletorni zatvor jer je veliki red na izdražavanju takvih vrsta supletornog zatvora. I to jedna ozbiljna zemlja i država ne može trpiti i tome se stalo na kraj. Samo to da se postiglo to je sto, onaj tko ne zna kakva je bila poplava po prekršajni sud to vam najbolje govore … ljudi u Visokom prekršajnom sudu, tadašnji predsjednik Visokog prekršajnog suda koji je godinama, on je u nekoliko mandata bio govorio čim se susrećemo. Danas smo evo stali na kraj tome. Na kraju krajeva sama činjenica, o tome je govorio i ministar, da je u prošloj godini dakle upravo na temelju efikasne naplate prekršajnih sankcija sankcija osigurano u hrvatskom proračunu 227 milijuna kuna. Pametnome dosta. Hvala. Sad imamo dvije mogućnosti, ili da sad zastanemo s radom ili da odredimo još jednu točku. **Leko,